**Šeks, Vladimir (HDZ)** Sljedeće dvije točke su usko povezane, a to je Prijedlog zakona o provedbi Uredbe Uredbe (EZ) br. 1907/2006. Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kemikalijama

rasprava. Ako se slažemo da provedemo objedinjenu raspravu o ova dva prijedloga zakona? Dobro. 9. čitanje, P.Z.E. br. 35 Raspravu su proveli Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, zakonodavstvo, europske integracije. Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Ante Zvonimir Golem, molim obrazložite prijedlog jednog i drugog zakona. Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče, uvaženi dame i gospodo zastupnici. Dakle pred vama se nalaze dva zakonska prijedloga koji se jedan i drugi nadopunjuju. Naime, u Republici Hrvatskoj 2005. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o kemikalijama kojim se uređuje dakle registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija odnosno kojim zakonom se dakle uređuju svi poslovi sa strane proizvodnje, provoza, uvoza i izvoza i upotrebe kemikalija i opasnih kemikalija u Republici Hrvatskoj. Kako se radi o dosta ozbiljnoj materiji na nivou Europske unije 2006. godine donesena je jedinstvena uredba koja se praktički bavi istom problematikom. Ta uredba koja je obvezujuća za zemlje članice Europske unije, jedinstvena je na nivou Unije i ne prenosi se u nacionalna zakonodavstva već se tom uredbom gdje je uređeno da će se na nivou Europske unije osnovati Europska agencija dakle za kemikalije kao jedinstveno tijelo koje će biti zaduženo za registraciju, certificiranje, za praćenje svih prometa u vezi kemikalija, za praćenje uvoza kemikalija u države članice za praćenje izvoza kemikalija, ali isto tako i za razmjenu podataka o pojavi novih kemikalija i mogućih novih opasnosti kao što je recimo evo ovih dana bilo je prisutno u medijima, ponovo je dignuta pažnja u vezi prisutnosti kemikalije u plastici koja može imati svoj direktni utjecaj na zdravlje. Ta uredba u nacionalnom zakonodavstvu Europske unije odnosi na način da se donose nacionalni akti u koji moraju osigurati dakle odrediti koje tijelo će pratiti provedbu te europske uredbe u nacionalnom zakonodavstvu, odnosno u toj državi i koje će se sve mjere poduzimati protiv onih koji se ne budu pridržavali tih uredbi. Sukladno tome ta uredba inače Europske unije stupa na snagu ove godine 1. lipnja, a sukladno tome pred vama je zakonski prijedlog koji je na istovjetan način riješio dakle da se donese Zakon o provedbi uredbe u kojem zakonskom prijedlogu dakle se govori tko i na koji način će kontrolirati provedbu, uredbu i što će se sve poduzeti protiv onoga tko bude kršio određene odredbe ove uredbe. Ovaj Prijedlog zakona donosi se u ovom trenutku iz jednostavno razloga što on će stupiti na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, međutim radi se o ozbiljnoj problematici koja je od velikog interesa za hrvatsko gospodarstvo između ostalog jer od dana stupanja na snagu uredbe na nivou Europske unije, to znači od 1. lipnja, hrvatski gospodarstvenici koji neće imati registrirane proizvode sa područja kemije u europskoj agenciji koja je, njeno sjedište je u Helsinkiju u Finskoj, a neće moći izvoziti u zemlje članice Europske unije. Na taj način donošenjem ovog propisa, a sa danom stupanja na snagu danom pristupanja u Europsku uniju, započeo je proces koji se sada provodi u Republici Hrvatskoj, a to je edukacija i pristup hrvatskim gospodarstvenicima koji su sve obveze i što sve moraju učiniti da bi da bi danom stupanja na snagu uredbe mogli zadržati ili eventualno proširiti tržišta na području Europske unije. Za vrijeme dok uredba ne stupi na snagu dakle elementi iz te uredbe prenašaju se ovim Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kemikalija u naše hrvatsko zakonodavstvo, dakle u Zakon o kemikalijama. Posebno se to odnosi određena poglavlja iz direktiva Europske unije, iz Roterdamske konvencije o opasnim kemikalijama i pesticidima u međunarodnoj trgovini gdje se sada dopunjuju i odredbe o izvozu opasnih kemikalija, a još jedna, u ovom Prijedlogu nalazi se još jedan dio, a to je da prema preporukama HITRO.rez-a o čemu je bilo govora u ovom Saboru se sigurnosno-tehnički list sa izonormom koji je obavezan u Republici Hrvatskoj sada i koji će biti obavezan i u zemljama u Europskoj uniji prema ovoj uredbi da se pojednostavnjuje znači donošenje sigurnosno-tehničkog lista na način da se sva rješenja i izvodi, a koji se vode u očevidnicima Republike Hrvatske ne moraju više …/Govornik se ne razumije./… tko prima, odnosno tijelo koje izdaje sigurnosno-tehnički list će po službenoj dužnosti dakle iz tih registara dobivati dokumentaciju na koji način ćemo osigurati jednostavniji dakle postup registracije i svi druge postupke u definiranju kemikalija za različite potrebe, znači za uvoz, za izvoz ili za osnivanje novih kemikalija. Smatram da na neki način, na početku ako je rečeno, dakle u postupku i što jasno treba navesti i za gospodarstvenike, u postupku oko kemikalija ova dva zakonska prijedloga se nadopunjuju na način da će nacionalno zakonodavstvo, znači Zakon o kemikalijama koji važi do dana pristupanja u Europsku uniju, odnosno koji će propisivati sve ove odredbe koje su određene uredbom u nacionalnom zakonodavstvu, da će uredba preuzeti danom pristupanja Europskoj uniji određeni dio iz nacionalnog zakonodavstva, ali da će i dalje iz ovog Zakona o kemikalijama određene odredbe važiti na području Republike Hrvatske, pogotovo u onom dijelu koje nisu uređene uredbom, a da će tijelo koje provodi nadzor u Republici Hrvatskoj, a to je Hrvatski zavod za toksikologiju isto tako administrativno se do dana pristupanja ojačati kako bi mogao vršiti poslove predregistracije i sve druge navedene poslove koji će se onda prosljeđivati Europskoj agenciji za kemikalije. Za sva ostala pitanja ja sam na raspolaganju. Hvala lijepa. Hvala. Odbori, europske integracije, zakonodavstvo, zdravstvo i socijalna skrb. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, poštovana zastupnica Romana Jerković. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama o kemikalijama. Ovaj Zakon je jedan od onih zakona koji najčešće ne izazivaju preveliku pozornost i na prvi pogled rješavaju nešto, očito nešto jednostavno i nezanimljivo, međutim ovim Zakonom ustvari uređujemo jedno izuzetno važno pitanje za društvo u cjelini, a to je zaštita života i zdravlja građana, te zaštita životnog okoliša. Pored toga, ovaj Zakon spada u red zakona koji su u osnovi zakoni prilagođavanja našeg sustava europskom sustavu. Posljednji smo Zakon o kemikalijama usvojili 2005. godine, pa moram konstatirati da je šteta što do usklađivanjima sa zakonima Europske unije je moralo proći tri godine. Ovaj Zakon je upravo zbog činjenice da dugo čekamo njegovo donošenje dobar primjer neučinkovitosti i sporosti naše administracije u pripremi ukupnog društva za ulazak u Naime, kada se ugase reflektori velikih pozornica i kada na mjesto politički atraktivnih i demagogi podložnih tema, dođu prave teme svakodnevnog života koje se tiču svih nas, a da toga u pravilu nismo svjesni. Tek tada počinjemo uviđati koliki je posao još pred nama. Neće nam pomoći izgovori da se prema Hrvatskoj primjenjuju oštrija pravila od onih koja su se primjenjivala i prema nekim drugim zemljama jer se ovdje radi o pravilima, pa moramo primjenjivati radi nas, doista radi nas, a aktualna se vlast ponaša kao da sva pravila i zakone donosi samo da bi ispunila obveze prema No, Klub zastupnika SDP-a podržat će donošenje ovog Zakona i nekoliko je razloga za to. Prvo, radi se o zakonu kojime reguliramo postupanja oko kemikalija opasnih po zdravlje ljudi i okoliš, dakle od prijavljivanja novih tvari pa sve do proizvodnje, prometa i korištenja opasnih kemikalija i držimo da je ovo jedno izuzetno važno pitanje. U posljednjih 70 godina proizvodnja kemikalija u svijetu je porasla čak za 400 puta, a po snazi i obujmu proizvodnje kemijska industrija je četvrta sila europskog gospodarstva. Ukupno se u svijetu proizvede godišnje 1,2 milijarde tona različitih kemikalija. Danas na europskom tržištu postoji više od 100 tisuća kemijskih proizvoda, a za veliku većinu njih nikada nije učinjena stručna procjena njihovih dugoročnih učinaka po život, zdravlje ljudi i okoliš. Sve više znanstvenih istraživanja pokazuje da su bolesti poput astme, određenih vrsta raka i bolesti koje su povezane sa određenim profesijama često rezultat određenog stupnja štetnih kemijskih svojstava okoline. Dakle, riječ je o tvarima koje su velika opasnost za zdravlje i život a nemar na tržištu kemikalija izazvan neznanjem ili zaštitom interesa proizvođača i trgovaca uzima sve veći danak kako u broju oštećenih tako i u velikim financijskim izdacima za sanaciju štete. U uspostavi novog sustava sigurnosti Europske unije tzv. projekta "REACH" sudjeluje i Hrvatska. I to je dobro. To pozdravljamo. Projekt "REACH" dakle i registracija, evaluacija i autorizacija kemikalija je jedno od najkompleksnijih pitanja kojima se bavilo europsko zakonodavstvo. A cilj projekta je stvoriti europski nadzorni okvir za kemijske proizvode i zaštita ljudskog zdravlja. Mi jednostavno moramo stvoriti preduvjete da budemo dio tog sustava. To je naš imperativ. I oko toga vjerujem da se slažemo. Za nas je to izuzetno važno. Ali kako ćemo to učiniti, koliko će nam vremena trebati i da li ćemo biti dovoljno pametni da za cijeli taj opsežan posao oko usklađivanja propisa i prakse sa Europskom unijom u području kemikalija dobijemo stručnu i financijsku pomoć iz predpristupnih fondova, to svakako ovisi o nama. Isključivo o nama. Bilo bi dobro da se ugledamo na Sloveniju. Slovenija je primjerice za uspostavu svog sustava sigurnosti kemikalija dobila dva PHARE programa ukupno vrijedna 2 milijuna eura te nekoliko projekata iz bilateralne pomoći. Pitanje je, a mi? Ako je suditi dan po jutru, imamo razloga biti malo zabrinuti za razliku eto spomenula sam Sloveniju i nekih drugih zemalja koje su Europskoj uniji pristupile 2004. godine, a koje su na usklađivanje propisa i prakse utrošile i do 10 godina sistematskog rada i to uz obilatu pomoć Europske komisije. Hrvatska je veliku energiju, moram vam priznati, utrošila na lutanja vezana uz biranja nadležnosti nad zaštitom ljudskog zdravlja i okoliša od opasnih kemikalija. Ovaj prijedlog zakona ostavlja i ne baš nevažne dileme. Ne mislim da ih ne možemo riješiti. Ali moramo biti njih svjesni. U Helsinkiju je kao što smo čuli od gospodina državnog tajnika počela s radom Središnja europska agencija za kemikalije koja će u sljedećih deset godina stvoriti registar tisuća kemikalija. Sve kemikalije koje će se proizvesti i uvesti u količini većoj od 1 tone morat će se prijaviti agenciji koja će imati podatke o količinama te koliko su pojedine kemikalije opasne. Prijava agenciji je imperativ i nema slobodnih strijelaca izvan ili unutar Europske unije. I kao što smo čuli, već ove godine će ta odredba stupiti na snagu i za hrvatske gospodarstvenike. Odobrenja za takve kemikalije će se izdavati samo ako se pokaže da se s njima postupa na siguran način te ako je društvena korist njihove upotrebe važna. I sada postavljam ključnu dilemu koju donošenje ovog zakona postavlja pred nas. Da li mi danas na tržištu imamo stručnjake koji će znati provesti "REACH" projekt? Da li imamo ekspertni tim? Da li smo npr. razmišljali o regionalnom provođenju "REACH" programa? Što je s hrvatskim privrednicima koji dolaze na europsko tržište? Čuli smo da se edukacija u smislu pomoći gospodarstvenicima provodi, međutim mislim da je nedovoljno jasno u kojim segmentima i na koji način se ono provodi je ovo rečeno. Dakle, koje im to tijelo, koja im to institucija već danas pomaže da se kvalitetno pripreme za ono što ih očekuje već ove godine. Da li uopće znaju što ih čeka? I tko će im pomoći npr. u periodu preregistracije? Da li smo osigurali "help deskove" u koje npr. smo uključili Hrvatsku gospodarsku komoru? I konačno što je s onima koji se do ulaska Hrvatske u Europsku uniju neće pojavljivati na europskom tržištu? Što dakle s privrednicima koji će se sa svojim proizvodima onog trenutka kada uđemo u Europsku uniju i sami naći na europskom tržištu i tako ući u europski sustav za kontrolu tržišta kemikalija? Što s njima? Kako ćemo njih pripremiti? Da li smo uopće svjesni da i njih treba pripremiti na to? Što je sa sustavom edukacije očevidnika? Očevidnici za cijelu državu danas se vode u Hrvatskom zavodu za toksikologiju. Kako smo konačno zamislili ulogu i važnost Hrvatskog zavoda za toksikologiju u narednim godinama i kada uđemo u Zaključujem. Kvalitetna priprema, korištenje predpristupnih fondova i iznad svega edukacija, edukacija svih relevantnih subjekata ključni je preduvjet za Zakon o kemikalijama da bi mogli sa sigurnošću reći da ni u jednom trenutku i na kojoj razini nećemo doći u koliziju sa zaštitom života i zdravlja ljudi i zaštite okoliša. Hvala lijepo. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegica je dva netočna navoda iznijela koja bi ja ispravio. Prvo je rekla da kasnimo sa primjenom uredbe. Šteta što ju nismo uključili u zakon koji smo donijeli 2005. godine. Nismo ju mogli donijeti jer je ova uredba objavljena u glasilu Europske zajednice u prosincu 2006. godine. Prema tome nikako nismo mogli zakon iz 2005. unijeti, koji je bio posljednji koji smo donijeli. I druga netočna izjava da kasnimo u povlačenju iz predpristupnih fondova. Mi imamo program IPA iz 2006. Resorno Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi ispunjava u dinamici točno sve uvjete kako su propisani. I novci će biti u propisanom roku povučeni. Prema tome niti se kasni sa uredbom i njezinom ugradbom u zakon niti se kasni sa povlačenjem fondova. Dapače, u ovom području smo u dinamici značajno ispred susjedne, prijateljske Slovenije

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kemijska industrija je naravno bitan dio naprednog i održivog društva koja okuplja oko 31 tisuću kemijskih i farmaceutskih kompanija sa oko 2 milijuna radnih mjesta. Na vodeće izvoznike Europske unije otpada preko 50% svjetskog izvoza a čuli smo kemijska industrija je već četvrta sila europskog gospodarstva, kemijska industrija je i u Hrvatskoj jedan od glavnih industrijskih sektora. Kemikalije nas okružuju na svakom koraku, ne samo sredstva za čišćenje, kozmetika, boja i lakovi nego i s pomoću kemikalija proizvedeno pokućstvo, kućanski aparati ali i obuća i odjeća u svakodnevnoj upotrebi. Vijeće europske kemijske industrije pokušava promijeniti zagađivačku sliku kemijske industrije i traži primjenu programa kontrole kemikalija želeći pokazati da je kemijska industrija odgovorni partner u društvu kako bi ju društvo drukčije percipiralo i uvažavalo. Vijeće Europske komisije kemijske industrije okuplja i one koji kemikalije proizvode ali i one koji štite prava potrošača jer treba imati na umu da kemikalije ne koristimo samo za posljedice samo već i na primjer za pročišćavanje vode. One dakle nisu samo problem nego i pridonose smanjenju onečišćenja. Put do ove uredbe o kojoj danas raspravljamo u Hrvatskoj započeo je u Europi prije deset godina da bi u prosincu 2006. bila objavljena uredba Reach o registraciji ja ću reći vrednovanju, autorizaciji i ograničavanju kemikalija koja je stupila na snagu 1.6.2007. te predstavlja uspostavu novog sustava sigurnosti na području kemikalija. Put za suradnju s Europskom unijom na tom području Hrvatska je otvorila 2005. donošenjem novog Zakona o kemikalijama. Karakteristika ove uredbe jest da su njome utvrđene posebne obveze proizvođača, uvoznika i samih korisnika kemikalija na način da ne dođe do štetnih utjecaja na zdravlje i okoliš. Ključni elementi programa kemijske sigurnosti su da se odgovornost u radu s kemikalijama prenosi sa vlasti na industriju, tj. proizvođači i uvoznici su dužni dokazati da su njihove kemikalije koje žele dati na europsko tržište sigurne za zdravlje ljudi i okoliš, da će se informacije o opasnostima i rizicima prenositi opskrbnim lancem uz obavezu razmjene podataka o testiranju i troškovima ispitivanja te poseban način autorizacije za visoko rizične kemikalije. Zakon o provedbi ove europske uredbe će po stupanju na snagu danom prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije proizvesti i financijske obveze hrvatskim tvrtkama u vidu registracijske naknade koja se uplaćuje Europskoj agenciji za kemikalije u Helsinkiju koja koordinira poslove između članica, nudi tehničke, stručne savjete, obavještava javnost. Nadoknadama za registraciju financira se rad agencije. Poznate su cijene važeće do 2013. godine u rasponu od tisuću 600 eura za kemikalije koje se proizvode u količinama od jedne do 10 tona pa do 31 tisuću eura za kemikalije koje se proizvode u količinama većim većim od tisuću tona. No, postoje i popusti za mikro, male i srednje tvrtke od 90, 60 i 30%. Radi se o nekim tridesetak tisuća kemikalija koje se proizvode ili uvoze u da bi ih mogli nastaviti proizvoditi ili uvoziti deseci tisuća proizvođača i uvoznika morat će već ove godine predregistrirati kemikalije uključujući kiseline, metale, razređivače, površinsko aktivne tvari, ljepila i Europska kemijska agencija iz Helsinkija će u slijedećih jedanaest godina staviti registar tih tridesetak tisuća kemikalija. Registracija kemikalija vršit će se u nekoliko faza, ove godine predregistracija, 2010. registracija kemikalija proizvedenih i uvezenih u količinama preko tisuću tona, 2013. registracija količina od 100 do tisuću tona a 2008. registracija količina kemikalija iznad jedne Troškovi registracije uključujući i testiranja procjenjuju se na 2,3 milijarde eura kroz jedanaest godina a efekti ako program uspije smanjiti kemikalijama uzrokovane bolesti za samo 10% zdravstvene koristi se procjenjuju na 50 milijardi eura tijekom trideset godina uz sačuvanje nekoliko tisuća ljudskih života godišnje. Već je kolegica rekla da se ukupno u svijetu godišnje proizvede preko 1,2 milijarde tona različitih kemikalija. Najveći dio među tim kemikalijama stare su tvari s kojima će čovječanstvo imalo teških nesreća a naša znanja o njima su još uvijek vrlo manjkava. godina tisuću je puta porasla proizvodnja kemikalija a nadzor je do ne tako davno bio izuzetno loš. Epidemiološka istraživanja i teške nesreće s kemikalijama pokazuju da je u prošlom razdoblju trgovina bila nadvladala razboritost. Zbog bolesti i nesreća uzrokovanih kemikalijama pritisak javnosti bio je sve veći, troškovi liječenja i odštetnih procesa zbog stradavanja ljudi, zbog izlaganja starim opasnim tvarima daleko su premašivali cijenu potrebnih istraživanja. Godišnji troškovi liječenja alergija u Europi danas prelaze 20 milijardi eura a toksikološka istraživanja 30 tisuća opasnih tvari ne bi trebala u deset godina prelaziti 200 milijuna eura godišnje. S druge strane, pokazalo se da je tijekom dvadeset godina registrirano samo 2 tisuće 700 novih tvari jer je sustav bio naklonjen korištenju starih tvari. Bilo je logičnije koristiti stare tvari bez obzira na njihova opasna svojstva nego ulagati golema sredstva u nekonkurentne nove tvari. Ovi drugi razlozi natjerali su Europsku komisiju na uspostavu novog sustava registracije, evaluacije, autorizacije i ograničavanja kemikalija. Osnovna zamisao mu je jednostavna. Proizvođači i uvoznici moraju izraditi detaljnu dokumentaciju, znači toksikologija, kemija itd. te ju predati na registraciju Središnjoj europskoj agenciji za kemikalije. Onda dolazi druga faza evaluacije u kojoj će se izdvojiti kemikalije s malim opasnostima ili bez opasnosti te će ih se stavljati na tržište bez daljnjih komplikacija. One kemikalije koje predstavljaju značajnu opasnost, na primjer kancerogenost, reproduktivnu otrovnost, postojanost u okolišu i drugo idu u četvrtu fazu. Tu se ocjenjuje može li se takva opasna kemikalija zamijeniti manje opasnost i ako može onda ju se stavlja na listu zabranjenih. Kad zamjena nije moguća pokušava se uspostaviti uvjete njezinog vrlo učinkovitog nadzora a ako to nije moguće stavlja se na listu zabrana. Treba još spomenuti da odgovornost za kemikalije nije više samo na proizvođaču i uvozniku nego se prenosi i do velikih korisnika te da uredba posebnu pozornost posvećuje zaštiti laboratorijskih životinja sa ciljem da se broj pokusa smanjuje tj. da se pospješi rad europskog organa koji odlučuje o odobrenju alternativnih neživotinjskih pokusa. Na kraju odgovori na pitanje kako će se novi sustav odraziti na tržištu vidjet će se za koju godinu kad zaživi u praksi, ali elementi opće zabrinutosti posebno izraženi u srednjim i malim poduzećima zbog troškova registracije, povećanja troškova u opskrbnom lancu ili gubitka proizvodnje i troškova zbog zamjene kemikalija padaju u vodu pred pozitivnim efektima o zdravlju i životima ljudi. Završavam. Hrvatska narodna stranka će podržati i ovaj Zakon o uredbi i Zakon o kemikalijama. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSS-a poštovana zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će oba ova prijedloga zakona, dakle i Zakon o provedbi uredbe Europskog parlamenta i Vijeća Europske zajednice o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija kao i izmjene i dopune Zakona o o kemikalijama. Sasvim je jasno da smo REACH morali prihvatiti kao preduvjet za nastavak pregovora sa Europskom unijom, ali zbog činjenice da će on na naše izvoznike imati utjecaja već od ove godine. Naime, treba istaknuti da od 1. lipnja do kraja studenog oni moraju obaviti postupak predregistracije u Helsinkiju, jer inače neće moći pokrenuti postupak registracije, odnosno više neće moći izvoziti u unije što će naravno dugoročno imati posljedice na njihovo financijsko poslovanje. To znači da već sada moramo početi primjenu odredbe REACH programa. Na primjer, način izrade sigurnosno-tehničkih listova, pomaganje izvoznicima u prilagodbi zahtjevima REACH-a i slično. Ali naravno da treba spomenuti da REACH ne može stupiti na snagu u Hrvatskoj dok ne uđemo uniju. No, to ne znači da trebamo čekati, već to znači da se moramo pripremiti. Izmjene Zakona o kemikalijama su upravo zbog toga i obavljene kako bi se prilagodili REACH programu i ta dva zakona su usko povezana. Naše stajalište da u pravo vrijeme donosimo Zakon o REACH programu, jer svako kašnjenje bi predstavljalo problem za naše izvoznike. Odgoda primjene je također dobra, dakle odgoda primjene do ulaska u Europsku uniju. Jer ovog trenutka brojni proizvođači za hrvatsko tržište ne bi bili u stanju obaviti pred registraciju zbog činjenice da Središnja europska agencija za kemikalije iz Helsinkija ne može primati prijave za pred registraciju za stavljanje tvari u zemljama izvan Europske unije i samo bi se stvorila nepotrebna zbrka. Međutim, ulaskom u Europsku uniju naše će obaveze prema agenciji na području REACHA vrijediti za hrvatsko tržište, pa je dobro da nam ostane dovoljno vremena za pripremanje naših gospodarstvenika koji plasiraju proizvode isključivo na području Hrvatske. Sektor kemije u Europskoj uniji zauzima samo 6% radne snage u prerađivačkoj industriji, ali zato oko 50% svjetskog uvoza i izvoza obuhvaća upravo taj sektor što ga stavlja na sam vrh važnosti. Hrvatski pak sektor kemije zajedno sa preradom plastike zapošljava oko 19000 radnika što je tek 8% zaposlenih u prerađivačkoj industriji. Međutim, u strukturi bruto-nacionalnog dohotka prerađivačke industrije sudjeluje sa više od 10%. Treba napomenuti da je kemijska industrija u Hrvatskoj, naravno izuzev Petrokemije koja je još uvijek u većinskom državnom vlasništvu uglavnom privatizirana. Naravno, europske su tvrtke ovim zakonom uvele red u kemikalije jer su ih znatno opterećivali sniženim cijenama i lošom kvalitetom proizvodnje iz Kine i Indije. Tamošnje iskorištavanje radnika jadnom cijenom cijenom rada bez ikakve kontrole, zaštite na radu, bez zaštite okoliša i radnih prava snižava cijenu njihovih proizvoda. REACH će ipak postrožiti njihovo sudjelovanje na tržištu Međutim, to će uvesti reda i među druge proizvođače i daljnje korisnike kemijskih proizvoda. Prema procjenama, od svega neće profitirati samo veliki tržišni igrači već i mali te srednji koji će morati pronalaziti načine načine međusobne suradnje kako bi izbjegli visoke troškove postupka testiranja i registracije. REACH je zamijenio devedesetak starih zakona koji očito nisu bili djelotvorni niti su pratili napredak znanosti i tehnologije, zaštite radnika i okoliša u kemijskom sektoru. Očekuje se da će provedba REACHA kroz 11 godina koštati između 3 i 5 milijardi eura. Međutim, također se očekuje da će ako se uspije smanjiti kemikalijama uzrokovane bolesti za 10% zdravstvene uštede biti i do 50 milijardi eura kroz 30 godina što je svakako značajan značajan napredak. Jer moramo se prisjetiti u drugoj polovici prošlog stoljeća dolazili su udarci jedan za drugim azbest, benzen, vinil klorid, monomer, DDT, dioksini, furani samo su izdvojeni primjeri. Uz pojavu teških kroničnih šteta poput karcinoma i reproduktivnih štetnih učenika također moramo spomenuti da su alergije ipak te koje se pojavljuju na prvom mjestu prema učestalosti u zadnjih nekoliko desetljeća. Godišnji troškovi liječenja alergija u Europi danas prelaze 20 milijardi eura, a toksikološka istraživanja 30000 opasnih tvari ne bi trebala u 10 godina prijeći 200 milijuna eura godišnje. Nadzor kemikalija barem do kraja sedamdesetih godina prošlog stoljeća bio je iznimno loš. Temeljnom smjernicom Europske komisije uredilo se područje razvrstavanja, označavanja i pakiranja novih opasnih tvari, a kasnije se mnogo učinilo na ograničenjima i zabranama korištenja tvari sa teškim kroničnim učincima. No, nije bilo moguće učiniti veći napredak na starim i poznatim tvarima tvarima kojih ima više od 100000 i ustvari se nekako u hodu namjeravalo riješiti taj problem zbog toga što je bilo gotovo nemoguće utvrditi tko treba platiti troškove testiranja, te podnijeti teret eventualne zabrane ili ograničenja upotrebe određene tvari. Većini od njih je naime istekla patentna zaštita i proizvodio ih je tko je htio i na način kako je htio pa je teško bilo pronaći onog tko će platiti Uz to kod većine opasnih tvari nije bilo moguće kao kod primjerice azbesta naći odgovarajuću zamjenu, jer njihova opasna svojstva nisu bila poznata i nisu bila provjerena. Kako proces testiranja traje jako dugo i predstavlja veliko opterećenje i za samu državnu upravu, ali i zbog komplicirane administracije sprječava inovativan razvoj kemijske industrije. Bilo je nužno uspostaviti taj novi sustav REACH i smatramo da bez obzira što se otvaraju dileme posebno kad je riječ o malim i srednjim poduzećima, ali i o tome da li će doista same kompanije kad presele možda svoju proizvodnju u neke zemlje gdje i nije stroga zakonska regulativa, doista se držati zakona. Mi vjerujemo da pravila Reacha treba poštivati diljem svijeta gdje god oni poslovali i da samom primjenom Reacha će se omogućiti i potrošačima kontrola samih proizvođača zbog toga što je propisano da ukoliko se iskaže zanimanje za neki proizvod i kemikaliju u roku od 45 dana zainteresirana strana mora dobiti odgovor. Dakle smatramo da je apsolutno pravi trenutak da se i Zakon o provedbi ove uredbe i sam Zakon o kemikalijama usvoje u Hrvatskom saboru i zbog toga će Klub zastupnika HSS-a podržati njihovo donošenje. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, poštovani zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je jedan neobično važan zakon, zakon o kojem ovisi puno života s jedne strane, ekološka situacija isto tako s jedne strane, a s druge strane gospodarski probitak trgovine, proizvodnje i prometa kemikalijama. Zbog toga je opravdano primijećeno ovdje da smo lutali u zakonodavstvu. Ali jedini koji je više od nas lutao u zakonodavstvu su upravo zemlje Europske unije. Dakle podjednako smo lutali, ali ne zato jer smo nesposobni jer su oni nesposobni nego zato jer je posrijedi veliki sukob interesa. Ja ću vas samo podsjetiti da je danas registrirano preko 10 tisuća opasnih kemikalija, da je proizvodnja u posljednjih 70 godina porasla u svijetu preko 400 puta. Da se godišnje proizvede 400 milijuna tona kemikalija koje imaju naravno svoju financijsku vrijednost, svoju trgovinsku vrijednost i naravno svoju upotrebu u gospodarstvu. Kemijska industrija u svijetu je četvrta industrija po snazi. Dakle radi se o velikom gospodarskom interesu i pritisku na sve zemlje da po što nižim, jednostavnijim uvjetima puste u promet te kemikalije. S druge strane borba za očuvanje zdravlja čovjeka i za ekologiju to ne dozvoljava. U tom sukobu se lutalo, a ne u nestručnosti ili nesposobnosti. Najstrašniji je zapravo podatak da čak 80% opasnih kemikalija koje su u prometu u Europi a i širje, nemaju potpunu listu podataka o svojim svojstvima. To je vrlo opasan podatak. Za ilustraciju samo što se tiče Republike Hrvatske, mi godišnje proizvodimo oko 3 milijuna tona različitih kemikalija. U toj industriji je zaposleno preko 11 tisuća zaposlenika, prema tome i za Hrvatsku je to značajna gospodarska grana, prema tome imali smo razloga zašto lutati. I u ovom uvodnom dijelu možda reći i to, da smo utemeljenjem Hrvatskog zavoda za toksikologiju 1990. godine zapravo utemeljili osnovni stup očuvanja ekologije i narodnog zdravlja od kemikalija i Hrvatski zavod za toksikologiju je zapravo bio stožerna institucija u vrijeme rata, u vrijeme srpske agresije kada je odradio ogroman zadatak, mi nismo imali ni jedan incident, a bilo je puno izazova. Sjetite se samo onih paučina iz MIG-ova itd. Danas taj zavod je također uz Ministarstvo zdravstva stožerna institucija i biti će i dalje i kada uđemo u Europsku uniju biti će i dalje jer ima izvanredne stručnjake, dobro ustrojstvo, izvrsnu komunikaciju sa europskim Uredom za kemikalije Europske komisije. Njihovi kontakti su svakodnevni, prema tome i naše regulative prate sve ono što Europska komisija o tome kaže. Možda samo za usporedbu još jedan podatak. Nismo imali u proteklih 18 godina niti jedan incident sa opasnim kemikalijama jer je prevencija na zakonodavnom i u nadzornom dijelu bila izvanredna, a možemo reći sa žaljenjem da ipak ima u Hrvatskoj otrovanja sa opasnim kemikalijama i to čak 1600 godišnje, to je otrovanje sa lijekovima, opasne kemikalije koje svakodnevno unašamo u svoj organizam i koji ne može spriječiti ni Ministarstvo zdravstva, niti Hrvatski zavod za toksikologiju su lijekovi, čak 1600 otrovanja godišnje. Sva ostala otrovanja su toliko zanemariva i sporadična da o njima u ovom trenutku ne treba ni govoriti, ali ona potvrđuju upravo stožernu ulogu ministarstva i Hrvatskog zavoda za toksikologiju u obrani od gospodarske invazije tržišta kemikalija. Imali smo i mi velikih lutanja pogotovo godine 2003. kada je umjesto ovog tada već vrlo iskusnog zavoda uveden Ured za kemikalije pod Ministarstvom gospodarstva. i tu je došlo do sloma sustava jer smo dali vuku da čuva ovce ili prevedeno Ministarstvu gospodarstva da preuzme ulogu zaštite narodnog zdravlja i čuvanja okoliša što je naravno bio čisti sukob interesa. Zakonom iz 2005. to smo popravili i vratili situaciju na staro i danas Ministarstvo zdravstva sa svojim zakonima koje ovdje donosi su ova dva zakona koja su pred nama, zapravo predstavlja jednu dobru tradiciju prilagodbe zakona o onome što vrijedi danas u znanosti u onome što vrijedi danas u Brojna lutanja u Europskoj uniji koja su išla također na toj relaciji interes gospodarstva, proizvođača, trgovaca kemikalijama i zaštite zdravlja i ekologije se očitovao u donošenju brojnih regulatornih mehanizama. Kruna svega bi trebala biti uredba 1907 od prosinca 2006. godine koja se ovdje ugrađuje u naš zakon i o čijoj provedbi se ovdje donosi zakon koji je pred nama. Ova uredba zapravo će se provoditi postupno jer je vrlo složena. Ova uredba je sada tek učinila prvi korak iza kojeg će slijediti daljnje usklađivanje našeg zakonodavstva, ali je već ovaj prvi korak vrlo značajan. Dakle Europska unija je važnost ove uredbe podigla u red kako oni kažu, najvažnijih odluka Europske unije. To je toliko značajna uredba da ju oni dižu u red prvi po značajnosti. I zbog toga je dobro da je resorno ministarstvo upravo odlučilo donijeti zakon o primjeni ove uredbe iz sadržanog razloga, a iz formalnog zato što taj zakon određuje kaznene odredbe u svom završnom dijelu kao što je istakao državni tajnik. Dakle u čemu se ovoj uredbi daje posebni značaj? Posebni značaj se pridaje postizanju, ne ukidanju jer je to nemoguće, ali postizanju što manjih štetnih učinaka od kemikalija na zdravlje i okoliš, ali postupno sa ciljem da se ta najniža razina štetnog utjecaja kemikalija dosegne 2020. godine. Zatim uredba posebno određuje zaštitu radnika koji rade sa opasnim kemikalijama. Ono što treba istaći uredba, kao što je rekao gospodin državni tajnik, određuje Centralnu europsku agenciju, nalazi se u Norveškoj koja će preuzeti registraciju odobrenje za promet opasnih kemikalija i na taj način centralizirati kontrolu i nadzor. Ali ja tu upozoravam, kad se centralizira kontrola i nadzor mogu se centralizirati i eventualne zloupotrebe u korist gospodarstva. Prema tome, naše zakonodavstvo i naš Hrvatski zavod za toksikologiju neće izgubiti na svojoj snazi, nego mislim da mora biti još jači, tj. stari resor ministarstva upravo zato da nas štiti i od tih mogućih zloupotreba, odnosno utjecaja gospodarstva na zaštitu zdravlja i zaštitu okoliša. Nadležna tijela država članica imat će dakle i dalje svoje značajne funkcije, međutim odobravanje opasnih kemikalija sukladno glavi 7. ove uredbe vršit će sama Agencija Ono što mene posebno veseli, a vjerujem i većinu vas u ovoj uredbi će se pružiti i posebna zaštita pokusnim ili laboratorijskim životinjama, gdje će se odrediti zabrana za nepotrebno ponavljanje pokusa gdje se žrtvuju nepotrebno brojne životinje, naravno najviše u području ispitivanja lijekova, ali i drugih štetnih kemikalija. Države članice moraju same provoditi nadzor i moraju donijeti odredbe o kaznama koje ovaj Zakon i dobro donosi. donosi. Ja bih pohvalio, ovdje imamo u članku 8. nabrojeno čak pojedinačno 70, ne nego 64 točke po kojima se kažnjavaju 64 propusta ili 64 nepropisna postupka. Primjerice kaznom od 50 do 100 tisuća kuna, dakle vrlo visokim kaznama kaznit će se proizvođač ako ne podnese registraciju agenciji, proizvođač ili uvoznik koji krivo definira polimere, ili primjerice proizvođač ili uvoznik koji primatelju proizvoda ne dostavi odgovarajuće uvjete za postupanje sa kemikalijom. Isto tako kazne od 50 do 100 tisuća kuna vrijede i za one koje agenciji dostave nepotpunu dokumentaciju za kemikalije koje stavlja u promet ili proizvodi ili ako ne osigura informaciju sigurnosno-tehničke liste koje mora dati sve podatke potrebne za postupanje s kemikalijom. Ili kao posljednji primjer, ako proizvođač, uvoznik ili daljnji korisnik, distributer ne objedini i ne čuva sve podatke koji su mu potrebni za ispunjavanje obveza najmanje 10 godina nakon što je zadnji put proizveo, uvezao ili isporučio kemikaliju. Dakle 10 godina mora čuvati sve podatke i u tome vidimo koliki je veliki značaj ove uredbe. Nekoliko riječi o našem novom zakonu koji je uključio ovu uredbu, ali i sve dosadašnje uredbe koje vrijede u Europskoj uniji, a i kao što ste čuli neke preporuke našeg HITRO.rez-a tako da bi ja spomenuo evo samo nekoliko važnih promjena, radi zaštite života i zdravlja i zaštite okoliša definira se precizno postupak prijavljivanja novih tvari, tako je bilo u starom zakonu, a u novom ne samo ta definicija nego razvrstavanje, pakiranje i označavanje. Dakle puno preciznije od definicija svih evidencija. Uvedene su nove definicije za polimere i za toksične tvari, brišu se pojmovi postojeće tvari i nove tvari jer imaju ravnopravni status, uvode se dva nova važna pojma, jedan je prethodni pristanak. Prethodni pristanak se mora dobiti od svake zemlje u koju se izvozi kemikalija, odnosno od zemlje u koju se uvozi kemikalija, a koju njoj ta kemikalija zabranjena u zemlji izvoznici. To je vrlo važna predostrožnost koju je znala kemijska industrija zloupotrebljavati. Nove su odrednice i o sigurnosno-tehničkom listu koji mora pratiti sve kemikalije, s time da proizvođač, uvoznik ili onaj koji stavlja kemikaliju u promet kad se odnosi na opasne kemikalije zaštitu bilja mora obvezno dostaviti sigurnosno-tehnički list i Hrvatskom zavodu za toksikologiju i isto tako treba posebni list staviti onda kada se u promet stavljaju sve opasne tvari ako su u koncentraciji iznad 1% za tekućine ili krutine, odnosno iznad 0,2% za plinovite pripravke. Nije nevažno niti određivanje jezika. Naime sigurnosno-tehnički list mora biti na hrvatskom jeziku, a može biti na stranom jeziku ako se radi o prometu manje od 100 kilograma kemikalija ali u tom slučaju mora na hrvatskom jeziku imati uputu za postupanje, tako da svaki onaj tko kupuje ili dobiva i najmanju količinu kemikalija može na hrvatskom jeziku vidjeti kako treba postupati s tom kemikalijom u slučaju otrovanja itd. U članku 8. novog zakona određuje se resorno Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi da svakih 5 godina treba dostaviti Europskoj uniji izvješće o primjeni ovoga Zakona, u tom izvješću moraju biti uključeni i rezultati svih propisanih kazni u 5 godina i cjelokupnog nadzora. Dakle, vrlo precizno i određeno što se mora centralizirati u Europskoj uniji, čak i evidencija o plaćenim kaznama, jer se onda o takvom prekršitelju vodi briga u cijeloj Europskoj uniji, ne samo u jednoj zemlji. I na kraju što bi možda bilo također poanta ovog Zakona, u članku 18. određuje se da će Hrvatski sabor donijeti Nacionalnu strategiju kemijske sigurnosti u roku od godine dana. U toj strategiju bit će zacrtane sve daljnje djelatnosti resornog ministarstva, Hrvatskog zavoda za toksikologiju, ali i općeg stava naše javnosti u odnosu na opasne kemikalije. Prema tome, radi se o dva vrlo važna dokumenta, dokumenta koji će sigurno imati više koristi ukupno gledajući društvenu zajednicu od dobrobiti za zdravlje i okoliš, negoli štete u proizvodnji i prometu ovih ovih industrijskih pripravaka, zato treba zakon podržati i još jednom čestitati resornom ministarstvu da prednjači među europskim zemljama u borbi protiv štetnih kemikalija, i da prati i europske fondove iz kojih će povući sredstva, jer do sada koliko znam dinamika se potpuno poštuje. Znači podržati ovaj Zakon i to je naša preporuka. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Imamo još jednog zastupnika za pojedinačnu raspravu. Poštovani zastupnik Bruno Kurelić. Izvolite. Državni tajniče i poštovane kolegice i kolege. Evo ja sam se javio na kraju, neću reći možda nešto novo, ali značaj ovih zakona, jer je ovo objedinjena rasprava ponukala me na ovu raspravu. Prvo moram konstatirati da je dobro da su ove dvije točke dnevnog reda objedinjene u raspravi jer one se u konačnici isprepliću i pokazuju sinergiju u formiranju konačnog prijedloga tih zakona. Zakon o kemikalija u konačnici omogućuje dobivanje iskaznice za kemikaliju, tako bih ja to rekao, a za njenu realizaciju neizostavan je "REACH" evaluacija, registracija i autorizacija kemikalija. Drugo. Temeljem dosad izrečenog može se konstatirati da je rasprostranjena proizvodnja te prodaja velikih količina kemikalija čiji su učinci na ljudsko zdravlje i okoliš uvelike nepoznati. Ove kemikalije predstavljaju potencijalni rizik za radnu populaciju ali i za široku javnost. U prevladavanju ja bi ih nazvao rupa u znanju, po učincima kemikalija na ljudsko zdravlje i za postizanje održivog razvoja u kemijskoj industriji, nastala je upravo politika Europske unije za nove kemikalije tzv. "REACH" registracija, evaluacija i odobravanje kemikalija koja će biti od životne koristi za sve one koji na bilo koji način dolaze u kontakt sa proizvedenim kemikalijama. Ovaj zakon po meni ima za cilj prevladati opasnosti i spriječiti buduće prijetnje ljudskom zdravlju i okolišu. Također industrija treba poboljšati prikupljanje relevantnih informacija za ocjenjivanje opasnosti tvari koje se proizvode u milijunima tona. Moji poštovani kolege i kolegice iznijeli su izvor podataka iz čega proizlazi snaga ovih zakona pa se ja to neću više ponavljati, ali moram nadodati još neke parametre. Europska kemijska industrija ima cca. 31 tisuću kemijskih, farmaceutskih tvrtki u kojima je zaposleno 2 milijuna ljudi a profit kemijske industrije za 2005. godinu, govorim o profitu iznosio je 32 milijarde eura. Eto to su podaci koji vrlo slikovito govore koja je snaga Prijedloga zakona o provedbi Uredbe Ja se neću sada dalje ponavljati, kolege su sve o tome iznijeli, ali na koncu ove moje rasprave rekao bih što je to poanta Prvo. To je …/Govornik se ne razumije./… sa vlasti na industriju. Drugo. To su informacije o opasnostima i rizicima koji će se prenositi opskrbnim lancem. Treće. Obavezna je razmjera dodatnih informacija o testiranju i troškovima tih ispitivanja. I četvrta. Poseban način autorizacije visoko rizičnih kemikalija. I na koncu reći ću samo još jedan mali podatak, da očekivana korist od "REACH-a" kako tvrde ozbiljne analize na nivou Europske zajednice tvrdi sljedeće. Ako "REACH" uspije smanjiti kemikalijama uzrokovane bolesti za samo 10% u slijedećih deset godina zdravstvena korist procjenjuje se na cca. 60 milijardi eura. eura. Stoga cijenjeni kolege i kolegice osobno ću podržati ovaj zakon jer i sami vidite njegovu važnost. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. I završni osvrt državni tajnik Ante Zvonimir Golem. Izvolite. gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Ja se ispričavam što u uvodnoj riječi možda nisam dovoljno jasno naglasio pa bi samo ponovio nekoliko činjenica. Hrvatski sabor koji je donio Zakon o kemikalijama 2005. godine, tada je taj zakon bio potpuno usklađen sa odredbama Europske unije, sa tri direktive koje su bile na snazi. Isto tako ova izmjena i dopuna u Zakonu o kemikalijama prenosi dakle odredbe direktive koja još uopće u Europi nije na snazi u nacionalno zakonodavstvo i stupa na snagu dakle u Republici Hrvatskoj prije nego što će te odredbe biti uopće na nivou Europske unije. A s druge strane sa ovim je praktički izvršeno usklađenje sa nečim što još nije propis na nivou Tako da karakterizirati ovo kašnjenje u donošenju tim više što sam naveo i da su postupci dakle trebaju slijediti u ovome momentu kako bi se naši gospodarstvenici pripremili upravo za ono što im prolaze, a koji neki postupci su upravo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, ali sa strane Hrvatskom zavoda za toksikologiju poduzeti osigurali smo dakle da u Hrvatskoj odredbe koje imamo i koje na neki način osiguravaju sigurnost u primjeni kemikalija da osiguramo i dalje i da u tom dijelu i naše usklađivanje sa Europskom unijom i sa zakonodavstvom ide onim tempom kojim bi trebao ići. I ovo nikako ne može biti primjer zaostajanja ili bilo kakvog pasiviziranja na području usklađivanja Republike Hrvatske sa Što se tiče navedena dva prijedloga amandmana Odbora za zakonodavstvo ona se prihvaćaju. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9 i 30 sati sa raspravom o Prijedlogu zakona o sigurnosti prometa na cestama. Hvala